Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo odločal po naslednjem vrstnem redu: 2., 3., 4., 5., 6., 12., 10., 11., 8., 13., in 1. točka dnevnega reda.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

Aha, imate obrazložitev glasu v imenu poslanske. Kolega Hoivik, izvolite. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Hvala lepa, predsednica, za besedo. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo seveda soglasno podprli naš amandma k 37. členu, prav tako tudi amandma k 38. členu. Gre pravzaprav za člena, ki bosta onemogočila novo različico zakona lex Janković v primeru kanala C0. Če je šlo približno 11 let pri enem drugem zakonu za lex Janković v primeru 45 milijonov evrov odpisa dolga, gre tukaj za reševanje gospoda Jankovića v primeru kanala C0, kjer iz malomarnosti ali pa morda celo zavestno gradi kanal C0, ki mu nasprotuje zdravniška stroka, ista stroka, ki je opozarjala na nepravilnosti pri okoljskem onesnaženju v primeru Salonit, ko je Gibanje Svoboda, tudi koalicija soglasno potrdila zakon. Takrat je bila gospa vrhunska strokovnjakinja na področju zdravstva, ko pa ista gospa trdi in poziva gospoda Jankovića in tudi celotno javnost, naj se ta projekt kanala C0 zaustavi, pa je vse tiho. Noben inštitut ne zbira podpisov, v Svobodi vse tiho je bilo. Še celo prej v razpravi nismo slišali odgovora ne s strani ministrice za pravosodje ne s strani koalicijskih poslancev, zakaj pravzaprav tega amandmaja ne boste podprli. Še enkrat ga bom navedel. Mi predlagamo, da se za eno leto zamakne novelacija določenih členov, ki so pravzaprav iz kataloga, za katere je možno dobiti prikrite preiskovalne ukrepe, torej v primeru oškodovanja evropskih sredstev, v primeru onesnaževanja krme in živil in v primeru onesnaženja pitne vode, da se ti pogoji zamaknejo za eno leto. V tem primeru ima vlada priložnost, da to pogleda sistemsko. Tudi z našim amandmajem še vedno spoštujemo odločitev Ustavnega sodišča izpred enega leta, tako da še enkrat povabljeni, da potrdite naš amandma. Če bo ta naš amandma sprejet, sam in tudi v poslanski skupini seveda ne bomo nasprotovali temu predlogu zakona. Hvala.

in ga ne izboljšajo, zato tega amandmaja v poslanski skupini ne bomo podprli. Me pa žalosti, da politični obračun z enim od najbolj uspešnih in uglednih slovenskih županov meče slabo luč na gradnjo na gradnjo kanalizacijskih sistemov po vseh 212 občinah. Velja, da gradnja kanalizacij izboljšuje okolje, da ščiti pitno vodo in prav nič drugače ni v Ljubljani, kjer imamo na geološko specifično zgrajeni skledi podobnih onesnaževalcev, kot je kanal C0, vsaj 500 ali tisoč, od prometa do kurilnic, rezervoarjev s plinom, kurilnim oljem in še čem. Zato so seveda te gonje proti kanalu absurdne. Pitno vodo bomo najprej in najbolje v tej državi zaščitili, če izpolnimo kriterije, ki veljajo za aglomeracije. Lotimo se

Kanal C0 je nedopusten, tako z zdravstvenega kot s pravnega in tehničnega vidika, so poudarili inženir dr. Jože Duhovnik, zdravnica dr. Metoda Dodič Fikfak in drugi predstavniki gradbene, inženirske in zdravstvene stroke. Pristojne so pozvali, naj načrte o končanju gradnje opustijo in doslej zgrajeni kanal odstranijo. To imate na portalu N1, če želi še kdo prebrati. Torej, spoštovani, ne gre za nobeno politikantstvo, je pa zelo, zelo sporno, proceduro po skrajšanem postopku, hkrati pa smo prej v dolgi razpravi slišali, kako je ministrica za pravosodje citirala eno točko Ustavnega sodišča oziroma odločbe, drugo pa je nekako izpustila, ki pa nalaga Državnemu zboru, zakonodajalcu, da tudi za milejše kazni, kot gre v primeru tudi onesnažene pitne vode, odredi oziroma mora odrediti te preiskovalne metode, da se zaščiti in varuje 70.a člen Ustave Republike Slovenije, ki ga je pravzaprav predlagala in potem zapisala v ustavo levosredinska vladna koalicija. Seveda bom amandma podprl. Hvala. Hvala lepa. Dobro. Glasujemo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 37. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 38. členu. Glasujemo.

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 19. členu predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje? Ne. Ne. Potem prehajamo na tretjo obravnavo predloga. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Ker me je Vlada že opozorila, da je predlog zakona zaradi sprejetega amandmaja na seji Državnega zbora neusklajen, prosim Vlado, da pripravi uskladitveni amandma. Državni zbor bo z obravnavo te točke nadaljeval takoj po končanem glasovanju o 1. točki dnevnega reda. S tem za zdaj prekinjam to točko dnevnega reda.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

Ker v drugi obravnavi predlagana amandmaja nista bila sprejeta, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z druga obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 18. junija, ki je objavljen na e-klopi.

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in tudi z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Predlog zakona ni neusklajen, ker me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, neusklajen. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, ki so bili sprejeti na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

75 poslank in poslancev, vsi so glasovali za. (Za je glasovalo 75.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Navzočih je 74 poslank in poslancev, 53 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 53.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je Državni zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matičnemu delovnemu telesu. Ta točka dnevnega reda je s tem zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Ugotavljam, da Državni zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan in ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah Kazenskega zakonika. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah Kazenskega zakonika je primeren za nadaljnjo obravnavo. Kolega Reberšek, imate obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Zakoni danes veljajo za vse, razen za peščico. / smeh v dvorani/ Jaz ne vem, kaj je zdaj tukaj smešnega, ampak točno tako je. V Novi Sloveniji pa si želimo, da bi zakoni veljali za vse, in to brez izjem. Sloveniji odmevni kazenski primeri na koncu pogosto zastarajo. Balkanski bojevnik, NPU, korupcija v zdravstvu, spomnimo se Jankovića in njegovih Stožic, pred istim zaključkom pa sem prepričan, da je skoraj gotovo tudi Teš 6. Zakaj se to dogaja? Dobro plačani odvetniki zavlačujejo postopke in izigravajo pravosodni sistem. Resno zbolevajo, ne dvigujejo pošte, menjavajo odvetnike, ne pridejo na obravnave, se opravičujejo, ampak noben problem, lahko igrajo košarko in se sončijo na jahti.

katastrofalni. Če povzamem, kriminalci, ko zadeva pride na sodišče, iščejo vse mogoče možnosti, da zadevo pripeljejo do zastaranja. To se ne dogaja samo v teh primerih, ki sem jih naštel, ampak tudi v številnih drugih. Zato smo v Novi Sloveniji na predlog, ki je prišel iz stroke, pripravili rešitev. Bistvo te rešitve pa je, ko se sojenje začne, naj se s sodbo sojenje tudi konča. Brez zastaranja, brez izgovorov. V poslanski skupini bomo zakon, ki smo ga predlagali, pripravili, seveda tudi podprli. Hvala. Hvala lepa. Koga ste pa opisovali, kolega Reberšek? To me zanima. Dobro, ima kdo še obrazložitev glasu? Ne. Potem pa glasujemo: Predlog zakona o spremembah Kazenskega zakonika je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in poslancev, 26 jih je glasovalo za, 45 pa

Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Sanji Štiglic. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani! Sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani, tako imenovani Samojski sporazum, določa okvir političnega, gospodarskega in sektorskega sodelovanja med Evropsko unijo ter skupino 79 afriških, karibskih in pacifiških držav za naslednjih 20 let. Novost v primerjavi s predhodnikom, Cotonoujskim sporazumom, so skupni okvir in trije regionalni protokoli, kar bo omogočalo doslej največjo regionalno osredotočenost. Regionalni protokoli bodo imeli lastne strukture upravljanja za vodenje in usmerjanje odnosov z Evropsko unijo tudi prek skupnih regionalnih parlamentarnih odborov. Strateški interesi Evropske unije v novem partnerskem sporazumu so vzpostavitev geopolitičnega in gospodarskega partnerstva, usmerjenega v oblikovanje mirnih, stabilnih, dobro vodenih, uspešnih ter odpornih držav in družb, pospeševanje napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in Agende 2030 ter oblikovanje učinkovitih zavezništev na mednarodnih prizoriščih za spodbujanje globalnih ukrepov. Skladno s sporazumom si bosta obe strani prizadevali za krepitev gospodarskih odnosov ter trajnostno gospodarsko rast in razvoj. Sporazum bo še naprej služil kot pravna podlaga za sklepanje, širitev in poglabljanje gospodarskih partnerskih sporazumov. Sporazum prispeva k napredku na področjih človekovega razvoja in dostojanstva ter odprave revščine, z upoštevanjem vseh vidikov enakosti spolov, dostojnega dela in zaposlovanja ter socialne zaščite. Poudarek je tudi na uresničevanju človekovih pravic, vladavini prava, demokraciji in dobrem upravljanju. Prav tako so posebej naslovljene migracije. Poseben poudarek je na varovanju okolja in naslavljanju podnebnih sprememb, vključno z vlogo gozdov in njihovim trajnostnim upravljanjem, podnebno odpornostjo, varovanjem ekosistemov ter pravico do pitne vode. Sklenitev sporazuma predstavlja za Slovenijo pomemben okvir za uresničevanje slovenskih interesov na področjih zunanjepolitičnega, gospodarskega in razvojnega sodelovanja ter na drugih sektorskih področjih z državami iz podsaharske Afrike, Karibov in Pacifika. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo. Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija. Za predstavitev poročila dajem besedo podpredsedniku komisije mag. Darku Krajncu. Izvolite. Hvala za besedo, gospa predsednica. Mandatno-volilna komisija je na svoji 24. seji 13. 6. kot matično delovno telo obravnavala predlog Vlade za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo v prvem odstavku 16. člena določa, da je Nacionalni svet za kulturo neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena predsednika in šest članov sveta imenuje Državni zbor na predlog Vlade izmed osebnosti, ki uživajo javni ugled, za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani. Aktualni predsednici in članom Nacionalnega sveta za kulturo poteče mandat 26. septembra tega leta, zato je potrebno novo imenovanje za naslednji petletni mandat. Vlada Državnemu zboru predlaga, da v Nacionalni svet za kulturo za mandatno obdobje petih let imenuje za predsednika Jurija Krpana, za člane pa Uroša Korenčana, Francija Krevha, Tanjo Petrič, Martina Srebotnjaka, Majdo Širca Ravnikar in dr. Kajo Širok. Seje Mandatno-volilne komisije se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za kulturo mag. Marko Rusjan, ki je uvodoma dodatno obrazložil predlog Vlade. Članice in člani Mandatno-volilne komisije o predlogu Vlade niso razpravljali. Mandatno-volilna komisija Državnemu zboru predlaga, da predloženi sklep o imenovanju predsednika in članov Nacionalnega sveta za kulturo sprejme v predlaganem besedilu. Hvala lepa. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Nacionalni svet za kulturo za dobo petih let imenujejo za predsednika Jurij Krpan ter za člane Uroš Korenčan, Franci Krevh, Tanja Petrič, Martin Srebotnjak, Majda Širca Ravnikar in dr. Kaja Širok, pri čemer jim mandat začne teči 27. 9. 2024. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za imenovanje mag. Andreje Sedej Grčar na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija. Za predstavitev poročila spet dajem besedo podpredsedniku komisije mag. Darku Krajncu. Izvolite. Hvala za besedo. Mandatno-volilna komisija je na 24. seji 13. 6. 2024 kot matično delovno telo obravnavala predlog Sodnega sveta za imenovanje mag. Andreje Sedej Grčar na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Predlog Sodnega sveta je predstavil član Sodnega sveta gospod Andrej Razdrih. Iz predloga izhaja, da so se na razpis za prosto delovno mesto vrhovnega sodnika na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča prijavile tri kandidatke. Sodni svet je izbirni postopek vodil v več fazah. V prvi fazi izbirnega postopka je ugotovil, da so vse kandidatke vložile popolne prijave ter da vse tri izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za imenovanje na razpisano sodniško mesto. Sodni svet je nato opravil oceno primernosti kandidatk in sklenil, da na ustni razgovor povabi vse tri. Po opravljenih razgovorih, ki so potekali ob navzočnosti predsednika Vrhovnega sodišča, je izbral mag. Andrejo Sedej Grčar. Predlog za njeno imenovanje je bil s sodbo Vrhovnega sodišča odpravljen, zadeva pa Sodnemu svetu vrnjena ponovni postopek. V slednjem je Sodni svet sklenil, da vse tri kandidatke ponovno povabi na ustne razgovore, ki so bili znova opravljeni v navzočnosti predsednika Vrhovnega sodišča. ponovljenem izbirnem postopku je Sodni svet ugotovil, da zakonske kriterije za mesto vrhovne sodnice na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča najbolje izpolnjuje mag. Andreja Sedej Grčar, zato jo Državnem zboru predlaga v imenovanje na mesto vrhovne sodnice. predlogu je Sodni svet predstavil tudi izobraževalno in poklicno pot kandidatke ter navedel njene strokovne kompetence ter osebnostne lastnosti. Izpostavil je, da predlagana kandidatka v svojem skoraj tri desetletja trajajočemu poklicnem udejstvovanju uspešno in visoko strokovno opravlja sodniško službo na kazenskopravnem področju. Navedel je, da se je kandidatka ob vsestranskih kazenskopravnih izkušnjah izkazala tudi z zelo dobrimi organizacijskimi in delovnimi sposobnostmi ter z odličnimi vodstvenimi kvalitetami ter ob tem izpostavil njeno delo v funkciji podpredsednice Okrožnega sodišča v Ljubljani. Sodni svet je nadalje utemeljeval kandidatno visoko kakovost sodniškega dela, nadpovprečno storilnost, nadpovprečni pritožbeni uspeh in njeno osebnostno odličnost z ocenami sodniške službe. Hkrati je izpostavil tudi njeno udejstvovanje v številnih dodatnih strokovnih dejavnostih ter tudi strokovnim delom izven sodstva na publicističnem, izobraževalnem in institucionalnem področju. Članice in člani Mandatno-volilne komisije o predlogu Sodnega sveta niso razpravljali. Mandatno-volilna komisija je sprejela sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi in 112. člena Poslovnika Državnega zbora

Lep pozdrav vsem! Iz raziskave Evropske mreže sodnih svetov iz leta 2019 in 2022 izhaja, da le 30 % slovenskih sodnikov meni, da se v našem sodstvu napreduje na podlagi sposobnosti in izkušenj, kar 40 % jih to izrecno zanika, preostalih 30 % pa o tem ni prepričanih. Podobno nizko je zaupanje slovenskih sodnikov v neodvisnost Sodnega sveta. Skratka, večina slovenskih sodnikov meni, da v slovenskem sodstvu vlada sodna oligarhija in z njo povezano pristransko, nepošteno napredovanje in nagrajevanje. Število sodnikov glede na število prebivalcev je v Sloveniji še vedno zelo visoko. Še vedno smo nad 40 sodnikov na 100 tisoč prebivalcev oziroma v samem vrhu EU, pred nami je samo še Hrvaška. Slovenija še vedno relativno veliko sredstev nameni za sodstvo, a glede na število sodnikov in visok pripad novih zadev ter glede na delež plač v celotnem proračunu sodstva ta podatek ni presenetljiv. Naš sodni sistem ostaja precej nizko tudi pri vprašanju trajanja sodnih postopkov v zadevah pranja denarja in korupcije, kjer sodni postopki v primerjavi z drugimi državami Evropske unije trajajo predolgo. Zakaj takšen uvod k točki dnevnega reda, ki se glasi Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije? Zato, ker je vse prej povedano posledica večletne negativne kadrovske selekcije, ki smo ji priča v slovenskem sodstvu. Ta je povzročila, da sodniki, ki imajo poleg strokovnih tudi vse moralno-etične kvalitete, ki bi jih moral imeti vsak sodnik, ne napredujejo, napredujejo, in to zelo hitro, po tako imenovani oceni za hitrejše napredovanje, pa sodniki, ki delno ali slabo izpolnjujejo prej naštete kriterije. To ni stališče SDS ali moje osebno stališče. V to je prepričana velika večina sodnikov samih, saj, kot rečeno na začetku, kar 70 % sodnikov izrecno zanika oziroma ni prepričano, da se v našem sodstvu napreduje na podlagi sposobnosti in izkušenj. Kandidatka za sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije je bila ena od treh prijavljenih kandidatk, ki so izpolnjevale vse splošne in posebne pogoje za imenovanje na razpisano sodniško mesto. Sodni svet je vse tri povabil na ustne razgovore, ki so bili opravljeni 19. 10. 2023 in na isti seji opravil tudi izbiro, in sicer izbral mag. Andrejo Sedej Grčar. Zaradi tožbe ene izmed kandidatk, da ji v postopku izbire ni bila zagotovljena pravica do poštenega postopka in pravica do izjave, ki ji je v sodbi z dne 4. 3. ugodilo Vrhovno sodišče, je bil sklep o izbiri mag. Andreje Sedej Grčar odpravljen in zadeva vrnjena Sodnemu svetu v ponovni postopek. Nato je Sodni svet v ponovnem postopku 28. 3. 2024 ponovno izbral isto kandidatko, torej mag. Andrejo Sedej Grčar. Sodba Vrhovnega sodišča ne meče slabo luč le na odločitev Sodnega sveta v konkretnem primeru, marveč ustvarja utemeljen dvom v to, kako potekajo izbirni postopki pred Sodnim svetom. Na dvom, ali je predlagana kandidatka najboljša izbira za mesto vrhovne sodnice, navaja tudi dejstvo, da je predsednik Vrhovnega sodišča prednost pri zasedbi razpisanega mesta dal drugi kandidatki. Logično vprašanje je, zakaj Sodni svet ni prisluhnil mnenju predsednika Vrhovnega sodišča, ki gotovo najbolje ve, kakšnega sodnika potrebuje. Zanimiva je tudi karierna pot kandidatke. V predlogu Sodnega sveta lahko preberemo, da je kandidatka na podlagi hitrejšega napredovanja v višji sodniški naziv maja 2019 napredovala v naziv višje sodnice istega leta imenovana tudi na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Ljubljani. Danes, le pet let kasneje, imamo v Državnem zboru predlog za njeno imenovanje za vrhovno sodnico. To je nezaslišano kratka doba za napredovanje, tudi če bi bila edina in po vseh zahtevanih kriterijih res odlična kandidatka za omenjeno sodniško mesto. Za konec, na seji Mandatno-volilne komisije je član Sodnega sveta v obrazložitvi predloga dejal, citiram: »Razpisano sodniško mesto gre za kazenskopravno področje in je Sodni svet dobil prijave treh zelo dobrih kandidatov oziroma kandidatk, tako da je imel sorazmerno težko izbiro. Odločili smo se za mag. Andrejo Sedej Grčar predvsem zato, ker je poleg tega, da je zelo kvalitetna sodnica, aktivna tudi na drugih področjih, veliko predava, prenaša znanje na mlajše in piše strokovne članke.« To, da nekdo predava, prenaša znanje na mlajše in piše strokovne članke, za Poslansko skupino SDS gotovo niso razlogi, na podlagi katerih je nekdo izbran med tremi zelo dobrimi kandidatkami za to odgovorno sodniško mesto. Zato mag. Andreje Sedej Grčar v Poslanski skupini SDS ne bomo podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališča poslanske skupine in sledi razprava poslank in poslancev. Prvi je k razpravi prijavljen Janez Ivan Janša. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Bojim se, da je to ena od zadnjih razprav, ko lahko slovenska javnost sploh ve, kakšne sodnike se predlaga za napredovanje oziroma za izvolitev, ker se pač trudite za spremembo ustave, po kateri bo imenovanje tajno.

nagnan iz sodstva in je zdaj sam v sodnem postopku, zato ker je v primeru Milko Novič sodil po vesti in zakonu. Gospa, ki je pa zdaj predlagana za vrhovno sodnico, se je pa takrat, ko je šlo za ta primer, trudila, da ne bi prišlo do takšnega sojenja po vesti in zakonu. Ker je gospod Radonjić to nekje izpostavil, je zdaj sam v sodnem postopku. Gospa Sedej Grčar, ki je predlagana za vrhovno sodnico, je postala znana slovenski javnosti ob sojenju v znanem primeru Balkanski bojevnik. To je bil sodni proces, ki je slovenske davkoplačevalce stal milijone evrov, vsi poznamo tiste slike, kolone, varnost in vse ostalo, potem pa se je izkazalo, da je bilo tisto sojenje ob sodelovanju znane tožilke ena sama šlamastika in zadeva je padla. padla. Običajno se v primerih, ko pač nekdo v svoji karieri dela takšne napake, ta poslovi od sodniškega poklica ali pa vsaj ne napreduje po izrednih postopkih, gospa je pa napredovala v višjo sodnico leta 2019 in zdaj po petih letih po tem izrednem napredovanju je spet nagrajena s s predlogom za Vrhovno sodišče. Da se to ne zdi primerno niti Vrhovnemu sodišču samemu, kaže dejstvo, da je predsednik Vrhovnega sodišča dal prednost neki drugi kandidatki, da je Sodni svet o tem odločal dvakrat in da je bilo na koncu seveda treba na vsak način nagraditi nekoga, ki se je trudil doseči pri svojem sodniškem kolegu, da ne bi sodil po zakonu in vesti.

naša kolegica v stališču citirala to raziskavo, da se v sodstvu ne napreduje po meritokratskih principih, ampak po vseh ostalih kriterijih. Danes imate pred sabo eklatanten primer takšnega napredovanja. Potem dobimo lestvice zaupanja v slovensko sodstvo, kjer so trajni mandati, kjer je, ko je nekdo enkrat izvoljen, pač tam do konca življenja. Vidimo, da smo na repu v Evropski uniji po zaupanju v to pomembno institucijo, tretjo vejo oblasti.

po zadnji sodbi Ustavnega sodišča oziroma po zadnji izvršilni sodbi Ustavnega sodišča, tako da bo to nemeritokratsko napredovanje še dodatno nagrajeno. Kljub temu pa, kot sem dejal na začetku, smo praktično lahko veseli, ker verjetno še zadnjič ali pa predzadnjič sploh lahko razpravljamo o teh stvareh, ker če boste spremenili ustavo, bo takšna razprava potekala, če bo potekala, zgolj za zaprtimi vrati Sodnega sveta, potem bo pa ljudstvo, v imenu katerega se sodi, v Uradnem listu prebralo, kdo bo sodil.

potem se je tožilstvo pritožilo, je višje sodišče razveljavilo in vrnilo v ponovni postopek. Potem je bila obsodilna sodba, tokrat jo je višje sodišče potrdilo, ampak glej ga zlomka, na Vrhovnem sodišču se je zataknilo z obrazložitvijo, da bi mogla ta dotična sodnica, ki bo verjetno danes, ker imate tako večino, imenovana na Kazenski oddelek Vrhovnega sodišča, v nasprotju z zakonom ni izločila določenih dokazov. Imamo tudi neke pogovore v Državnem zboru, verjetno bo to prišlo jeseni na vrsto, o izločanju dokazov. Mislim, da bo to kar dobra razprava. Kakšen vtis pa dajemo javnosti, ko imenujemo take ljudi za najpomembnejše sodnike na Vrhovnem sodišču in poleg tega še v Kazenski oddelek, kjer moramo še posebej paziti, da imenujemo ljudi z neomadeževano integriteto? V preteklosti smo lahko poslušali tudi to, kako so se vrhovni sodniki hvalili, kako je treba nekoga sf…, da ne nadaljujem,

Hvala lepa za besedo. Seveda bom sam glasoval proti dotični sodnici, nenazadnje imamo v Republiki Sloveniji, konca leta 2023, 862 sodnikov in sodnic. Zdaj izbiramo, naj bi izbirali Creme de la Creme, torej sedem mest imamo na Vrhovnem sodišču za področje kazenskopravnega področja. Zdi se mi, da oba argumenta predhodnih govorcev govorita o dejstvih in govorita o tem, da si gospa po petih letih, odkar je bila imenovana v naziv višje sodnice na sodišču, ne zasluži kar naziva vrhovna sodnica. Če vpišete v Wikipedijo,

deluje v času Svobode, ko še niti po enem letu in enem mesecu ni odločilo, ali je zakon o nacionalni RTV skladen z ustavo ali ne, ampak to je druga, dotična zgodba.

v Evropski parlament, na ESČP in nekako celo podtikali ene dopise dotične takratne evropske poslanke, zdaj ministrice za zunanje zadeve, ni čudno, da pač boste danes v koaliciji glasovali za dotično sodnico. Jaz menim, in ob tem izkoriščam to priložnost, da so spremembe, ki so napovedane v smeri anonimiziranja razprave o tretji veji oblasti v Državnem zboru, nepotrebne in bodo le škodovale temu tako imenovanemu rule of law in potem se bomo res pridružili državam, ki jih vi, spoštovana koalicija, velikokrat citirate, kako ne spoštujejo določenih reform. Potrebna je reforma sodstva, potrebna je nenazadnje tudi reforma imenovanja sodnikov, če samo pogledamo iz seje Mandatno-volilne komisije, kako je član Sodnega sveta opravičeval kandidaturo, rekel je, da je zelo kvalitetna sodnica in da je nekako ta njena širina pretehtala, da so se zanjo odločili izmed treh kandidatk. Mislim, da si noben ne želi živeti v državi, kjer bo na področju kazenskega prava na najvišjem sodišču odločala oseba, sodnica, ki je bila nekako pretehtana, da je najboljša in da je le zelo kvalitetna sodnica, je pa kolega Mojškerc že omenil en dotičen primer, kako se je v tisti zadevi vse končalo. Seveda mojega glasu gospa danes ne more prejeti. Hvala.

Torej, našo odločitev je izčrpno predstavil že poslanec na začetku, jaz bi rad povedal, da Sodni svet vsaj v teh treh letih, kolikor jaz nastopam v njem, striktno striktno upošteva merila za izbor sodnikov in nič drugega. Poleg teh meril je pa seveda tudi ocena, ki jo naredi 11 članov Sodnega sveta, ki so strokovnjaki s pravnega področja, na podlagi izčrpnega pogovora. pogovora. Samo še to bi dodal in s tem končal, kar se tiče tega, da nismo upoštevali mnenja Vrhovnega sodišča, je treba povedati, da je Sodni svet neodvisen ustavni organ in ni dolžan sprejemati tega mnenja. Mi ga velikokrat upoštevamo,

Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje mag. Andreja Sedej Grčar. Imate obrazložitev glasu v imenu poslanske? Izvolite, kolegica Lucija Tacer. Hvala za besedo, predsednica. V Poslanski skupini Svoboda bomo podprli kandidatko za vrhovno sodnico. V Državnem zboru imamo pristojnost, da volimo sodnike na predlog Sodnega sveta. Te pristojnosti nimamo zato, da bi mi razglabljali o tem, če nam je en individualen sodnik všeč, če nam je všeč, kako je sodil v konkretnih primerih. To ni naša pristojnost, ki nam je zagotovljena v okviru ustave. Naša pristojnost je, da preverimo postopkovno odločitev Sodnega sveta, naša pristojnost je, da s tem, ko potrdimo predlog, zagotovimo, da sta bila spoštovana postopek in zakon za imenovanje sodnikov. Zakaj je samo to naša pristojnost? Zato, ker mi nismo usposobljeni, da bomo strokovno preverjali kriterije za sodnike. Lepota Državnega zbora je ravno to, da prihajamo z vseh vetrov, nismo samo pravniki. Ravno zato imamo Sodni svet, strokovni organ, ki to presojo naredi naknadno, mi pa smo garant postopka. Ravno zaradi razprav, ki smo jih ponovno slišali danes, smo v koaliciji predlagali spremembo ustave, spremembo postopka imenovanja sodnikov, da bi se ta prenesel z Državnega zbora na predsednika republike, hkrati, kar je zelo pomembno, pa bi se okrepil strokovni organ v tem postopku, Sodni svet, z vidika strokovnosti in transparentnosti delovanja. Jaz menim, da si tisti, ki smo v tem državnem zboru, in mislim, da to mnenje deli tudi naša poslanska skupina, res želimo neodvisnega sodstva

s spremembami, ki so že zdaj kar daleč v postopku, spremenili in okrepili neodvisnost našega sodstva. Hvala. PREDSEDNICA Kolega Sajovic, imate obrazložitev glasu v lastnem imenu? Ima morda še kdo v imenu poslanske skupine? Ne. Potem pa izvolite, kolega Sajovic. MAG. BORUT ko praznuje sprenevedanje, licemerje, dvoličnost in hinavščina. Sam osebno bom v tem primeru, tako kot v številnih predhodno, sledil mnenju Sodnega sveta v različnih oblikah, različnih mandatih in sestavah, ker v njihovo delo nikdar in nikoli nisem dvomil. Tako kot je rekla kolegica pred mano, sistem je predpisan in ugleda v pravno državo v lučeh javnosti nič ne ruši bolj, kot kadar v to dvomimo funkcionarji, javne osebnosti. To, kar delamo danes, je izrazito slabo. bi bilo, da se ob teh debatah, kot je bila prejšnja o zastaranju in v tej zdaj, vsak od nas pogleda v ogledalo. Tisti, ki so tisočkrat uporabili kot politično zlorabo skovanko krivosodje, tisti, ki danes, ko je Ustavno sodišče odločilo tako, kot se jim zdi prav, to obešajo kot veliko zmago demokracije in pravne države na veliki zvon, drugi dan, ko jim odločitev ni po godu, pa kritizirajo. In še ena. Kaj je že bilo v zadevi Patria? Je bila tam razsodba? Ne, zadeva je zastarala. Kaj je že na poti pri zgodbi Trenta? Na dobri poti je, da zastara. Kdo v tej državi od vidnih funkcionarjev ni sprejemal pošte s sodišč?

Nihče. Potem glasujemo o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje mag. Andreja Sedej Grčar. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Saše Birsa Močnik v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju izvoli Saša Birsa Močnik. Glasujemo.

Navzočih je 75 poslank in poslancev, 48 jih je glasovalo za, proti pa eden. (Za je glasovalo 48.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Natalije Bohak v sodniško funkcijo na sodniško na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju izvoli Natalija Bohak. Glasujemo.

Navzočih je 74 poslank in poslancev, 47 jih je glasovalo za, proti pa eden. (Za je glasovalo 47.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok. Predlog sklepa je v obravnavo Državnemu zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

podpredsednikov delovnih teles. Predlog sklepa z dne 13. junija je pripravljen na podlagi predlogov Poslanske skupine Svoboda z dne 31. maja ter 11. junija letos in je objavljen na e-klopi. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o navedenem predlogu sklepa. Glasujemo.

reda. Prehajamo na prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 18. junija 2024, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje mag. Janeza Žaklja v zvezi z nedostopnostjo storitev javne uprave za državljane zaradi stavkovnega vala v javnem sektorju. Glasujemo.

je glasovalo za, proti pa 42. (Za je glasovalo 31.) (Proti 42.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Drugi sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z ureditvijo enotnega plačnega sistema v javnem sektorju.

je glasovalo za, proti pa 44. (Za je glasovalo 29.) (Proti 44.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Tretji sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi z nasiljem v šolah.

Četrti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za javno upravo mag. Franca Propsa na poslansko vprašanje Zorana Mojškerca v zvezi z razmerami na upravnih enotah. Glasujemo.

Peti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi s traso protipoplavnih nasipov na reki Muri. Glasujemo.

30 jih je glasovalo za, proti pa 44. (Za je glasovalo 30.) (Proti 44.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Šesti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka in ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na poslansko vprašanje Andreja Hoivika v zvezi z eno milijardo evrov za 20 tisoč stanovanj. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za javno upravo mag. Franca Propsa na poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi s sredstvi in razpisom za profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva. Glasujemo.

v zvezi z ukrepi za zagotavljanje varnosti državljank in državljanov ter premoženja. Glasujemo.

Deveti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi s pilotnim projektom osrednje šolske kuhinje. Glasujemo.

Deseti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi s cenami energije v Sloveniji. Glasujemo.

Enajsti sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z določitvijo lokacije gorenjske regijske bolnišnice. Glasujemo.

na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s financiranjem Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija. Glasujemo.

sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka na poslansko vprašanje Bojana Podkrajška v zvezi z izdajo vodovarstvenega soglasja za izgradnjo parkirnih mest za potrebe izgradnje železniške postaje Zbelovo v Občini Slovenske Konjice. Glasujemo.

sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za javno upravo mag. Franca Propsa na poslansko vprašanje Mojce Šetinc Pašek v zvezi z načrtom pogajanj glede stavke upravnih enot. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku v okviru skrajšanega postopka. Ker me je Vlada opozorila, da je zaradi sprejetega amandmaja na seji Državnega zbora predlog zakona neusklajen, je Vlada pripravila uskladitveni amandma k 18. členu, ki je objavljen na e-klopi. Želi morda o uskladitvenem amandmaju besedo predstavnik Vlade? Ne. Morda želijo besedo poslanke in poslanci? Tudi ne. Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o uskladitvenem amandmaju Vlade k 18. členu. Glasujemo.

Najlepša hvala za besedo. 70.a člen Ustave Republike Slovenije določa, da ima vsak državljan in državljanka pravico do čiste pitne vode. Z glasom za ta zakon bo to iz malomarnosti ali pa tudi ne onemogočeno v prihodnjih letih ali desetletjih za 300 tisoč državljanov oziroma prebivalcev Občine Ljubljana in širše.

tajnih preiskovalnih ukrepov na področju komunikacijskih storitev, na področju prevoza v primeru potencialnega onesnaženja pitne vode in potencialnega oškodovanja sredstev Evropske unije. unije. Zaradi tega in predvsem tudi zaradi samega postopka, ki je bil skrajšan postopek, bomo v naši poslanski skupini glasovali proti noveli tega zakona. Spoštovana koalicija, predvsem stranka Levica, vedno so vas polna usta zelenih tem in tako naprej. Zdaj je dokaz, da se uprete šerifu Ljubljane, zdaj je dokaz, kot velikokrat reče gospa podpredsednica Nataša Sukič, da se ona upira Zoranu Jankoviću. Glas proti temu zakonu bo glas za ta upor proti Zoranu Jankoviću v primeru izgradnje škodljivega kanala C0. Še enkrat, v poslanski skupini spoštujemo 70.a člen Ustave in bomo glasovali proti temu škodljivemu zakonu. Hvala. Hvala lepa. Kolega Sajovic, imate obrazložitev v imenu poslanske skupine? Izvolite. Ali ima morda kdo v imenu poslanske?

umetne inteligence, računalnikov in ko človek potuje na Luno, ga ni razumnega, ki dvomi v to, da tehnološko ne znamo zgraditi neprodušne kanalizacije, še posebej, če je ta v varovalni kineti in pod stalnim dnevnim monitoringom in nadzorom. Kanalizacija, ki pokriva občutljivo območje ljubljanske podtalnice in sklede od Vodic prek Medvod in do Broda, seveda ščiti in varuje

v obdobju nobenega župana ni bilo zgrajeno toliko kanalizacij po Mestni občini Ljubljana kot v času županovanja gospoda Jankovića … / (PS Svoboda): Ja, gospe in gospodje, kanalizacije pomenijo varovanje okolja. Drugače pa, kar se tiče zelene politike, v Poslanski skupini Svoboda in v koaliciji smo naš odnos do okolja, do zdravja in narave pokazali pri glasovanju o zakonu o Anhovem.